– podnositelj: Hrvatska energetska regulatorna agencija Hrvatska energetska regulatorna agencija podnijela je ovo izvješće na temelju članka 25. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. Predstavnik predlagatelja predsjednik Upravnog odbora HERA-e gospodin Tomo Galić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Galić, Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Čast mi je i zadovoljstvo pozdraviti vas ispred Hrvatske energetske regulatorne agencije i u najkraćim crtama upoznati vas sa sadržajem Godišnjeg izvješća HERA-e za 2008. godinu. Dakle, prema Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti HERA je dužna jedanput godišnje podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o svom radu. Želim naglasiti da je ovo izvješće po prvi puta strukturirano, dakle sadržaj izvješća strukturiran je prema preporuka ERGEGA, ERGEG je europsko udruženje nacionalnih regulatornih tijela članica zemalja Europske unije. Dakle, u tom smislu smo mi i ovo izvješće vama prilagodili upravo tom europskom standardu. Hrvatska energetska regulatorna agencija član je, u statusu je promatrača, dakle član je tog udruženja i u statusu je naravno promatrača do tada dok se Republika Hrvatska ne pridruži odnosno ne postane punopravna članica Godišnje izvješće naravno svih nacionalnih regulatornih tijela zemalja članica mogu se naravno vidjeti na internet stranicama tog udruženja tako da je vrlo lako sad uspoređivati naše izvješće sa izvješćima svih ostalih regulatora članica Tijekom 2008. održano je 19 sjednica Upravnog vijeća HERA-e na kojima je razmatrano ukupno 267 točaka dnevnog reda. Sve odluke Upravnog vijeća redovito se objavljuju na internetskoj stranici HERA-e koja je u zadnju godinu dana zabilježila 61 tisuću i 400 posjeta tijekom kojim je pristupljeno na 363 tisuće stranica. Tijekom 2008. u HERA-i je zaprimljeno ukupno 106 žalbi i prigovora kupaca energije a u kojima je predsjednik Upravnog vijeća HERA-e donio odgovarajuće odluke. Protiv odluka HERA-e nije pokrenut niti jedan upravni spor. Ukratko ću se samo osvrnuti na stanje u energetskom sektoru i to po vrstama energenata ili oblika električne energije kako ne bi ponavljao sve ono što je u izvješću zapravo vrlo detaljno opisano. što se tiče električne energije zakonodavstvo Republike Hrvatske je u potpunosti usklađeno sa zakonodavstvom Europske unije, proces restrukturiranja elektro-energetskog sektora proveden je u potpunosti, utvrđene su tarife po svakoj zasebno reguliranoj energetskoj djelatnosti, tržište električne energije uspostavljeno je u potpunosti i svi kupci električne energije u Republici Hrvatskoj mogu slobodno izabrati opskrbljivača na tržištu. Pravo na javnu uslugu opskrbe električnom energijom imaju samo kupci iz kategorije potrošnje kućanstva. Što se tiče plina Zakon o tržištu plina u potpunosti je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije, donijeta je većina podzakonskih propisa. No međutim, preostao je još jedan manji broj podzakonskih propisa koji se planira donijeti do kraja 2009. godine. U tijeku je proces restrukturiranja svih energetskih subjekata sukladno odredbama toga zakona i taj bi proces trebao završiti do kraja 2010. godine. Dakle, tržište plina formalno pravno je otvoreno u Republici Hrvatskoj, no međutim još uvijek nisu ostvareni svi nužni preduvjeti za funkcioniranje tržišta plina u Republici Hrvatskoj. Do kraja 2010. godine dakle ističe zakonom utvrđeni prijelazni period i početkom 2011. bit će ostvareni svi preduvjeti za funkcioniranje tržišta prirodnog plina u Republici Hrvatskoj. Što se tiče plinske energije izvršen je prijelaz s komunalne djelatnosti u energetsko zakonodavstvo, dakle prije je za tu djelatnost važio Zakon o komunalnom gospodarstvu dok danas za tu djelatnost važi energetsko zakonodavstvo. Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom kao i većina podzakonskih propisa su doneseni a do kraja 2009. godine bit će doneseni i preostali podzakonski propisi iz toga područja. Od 1. siječnja ove godine po prvi puta su utvrđene cijene tih usluga prema tarifnom sustavu kojeg je donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija. Mi smo izvršili tijekom ove godine kompletno nadzor nad primjenom tih cijena i planiramo po završetku ove godine po prvi puta izvršiti kontrolu tih cijena kako bi kvalitetno mogli utvrditi da li je možda u nekoj mjeri potrebno mijenjati ili tarifni sustav ili možda važeće cijene. Što se tiče obnovljivih izvora energije .../Govornik se ne razumije./... dakle svi zakonski i podzakonski propisi su doneseni i usklađeni su sa direktivama Europske unije. U tijeku je analiza primjene tih propisa i vrše se prve korekcije propisa tamo gdje su uočeni određeni problemi u primjeni i u skorije vrijeme očekuje se i završetak izgradnje prvih i većih objekata na tom području, dakle prvenstveno se tu misli na objekte, na vjetroelektrane, dakle na objekte koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije, dakle prvenstveno vjetra. Naravno, imamo već i prve primjere malih elektrana na sunce, male hidroelektrane, biomasa dakle i prve male kogeneracije. Na kraju ću samo još skrenuti pozornost dakle da je Europski parlament i Vijeće Europske unije donijelo i treći energetski paket, dakle Republika Hrvatska je u svojstvu pridruživanja Europskoj uniji također je obvezna dakle preuzeti to zakonodavstvo, dakle i prije svega ga prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo u istim rokovima kao što je predviđeno i za članice Europske unije i naravno nakon toga i implementirati. Ovo je jedna jedinstvena prilika da se odjedanputa izvrši još jedno nužno usklađenje svih naših energetskih propisa jer su oni donošeni kroz niz godina i mogu se određene nomotehničke pa i određene definicije koje nisu jednoznačno određene sada uskladiti i u tom smislu ćemo zapravo biti na jednoj novoj kvaliteti dakle što se tiče energetskog zakonodavstva u Republici Hrvatskoj, dakle koje će u tom slučaju biti potpuno i transparentno usuglašeno sa sa zakonodavstvom Europske unije. I na kraju samo da spomenem dakle da je tijekom 2008. godine HERA zaposlila 8 novih radnika, tako da na dan 31. prosinca bi HERA imala 43 radnika, a na dan 1. srpnja 2009. ima 48 radnika. HERA će i dalje nastaviti s jačanjem svojih administrativnih, organizacijskih i stručnih kapaciteta kako bi na učinkovit i kvalitetan način mogla izvršavati svoje zakonom propisane obveze i time doprinijeti daljnjem razvoju tržišta energije i razvoju energetskog sektora u cjelini u Republici Hrvatskoj. I ukratko osvrt samo na revizora, dakle nezavisnog revizora na poslovanje HERA-e. Dakle, prema mišljenju neovisnog revizora financijska izvješća HERA-e daju istinit i objektivan prikaz financijskog položaja HERA-e na dan 31. prosinca 2008. godine, sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala. Odbor za gospodarstvo? Otvaram raspravu. Nitko se nije prijavio. Zaključujem neotvorenu raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9,30